(SDP)** Sada ćemo provesti objedinjenu raspravu o sljedeće tri točke. Radi se o - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 760; - Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane, i Ukrajine s druge strane, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 762,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 Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Dakle, ovo je ratifikacija i mislim da je Hrvatska jedanaesta država članica koja ima na dnevnom redu ratifikaciju Sporazuma o pridruživanju. Radi se o tri Sporazuma o pridruživanju između EU s jedne strane i Moldove s druge strane, odnosno EU i Gruzije, odnosno EU i Ukrajine. To je jedan novi oblik de facto odnosa ili definiranja odnosa. Taj Sporazum o pridruživanju u slučaju Moldove i Gruzije sadrži istovremeno stupaju na snagu i one odredbe koje se odnose na otpočinjanje procesa slobodne trgovine, odnosno ugovora o slobodnoj trgovini između EU i država članica. U slučaju Ukrajine se odredbe koje se odnose na slobodnu trgovinu odgađaju u stupanju na snagu do 1. siječnja 2016. godine. Radi se o prvim ugovorima te vrste koji se temelje na jednoj vrsti političkog povezivanja Europske unije i zemalja istočnog partnerstva. To je također jedan relativno novi koncept kao što znate u odnosima između Europe i istočnih, susjedstva, istočno partnerstvo. Pridruživanje je usmjereno na podršku reformama, u prvom redu u pravosuđu i javnoj upravi, gospodarstvu, dobroj vladavini i sektorskoj suradnji u otprilike 28 područja. Dakle, dosta velikom broju područja. Naglasak je i na poštivanju zajedničkih vrijednosti poput ljudskih prava, demokracije, temeljnih sloboda, te slobodnom tržištu. I ovdje ako mogu jednu malu fus notu u pridruživanju, odnosno izlasku na slobodno europsko tržište nisu male firme posebno stradale. Obrnuto hrvatske male firme su prosperirale, a postoji i posebni program pomoći za male i srednje firme. Predviđena je i pojačana suradnja na području vanjske i sigurnosne politike, te energetske politike o kojoj je ovdje već bilo nešto riječi. Dakle, pridruživanje je usmjereno na jačanje suradnje u području pravosuđa, slobode i sigurnosti, te jačanju uloge prava i poštivanju temeljnih sloboda. Dijelovi koji se odnose na pravdu slobode i sigurnost također sadrže odredbe o mobilnosti, odnosno o liberalizaciji viznog režima. I primjerice primjerice od 28. travnja ove godine državljani Moldove putuju bez viza po EU.

do krize i sukoba u Ukrajini vjerojatno bi taj proces već bio završen. U slučaju Ukrajine smatra se da bi to moglo završiti do ljeta iduće godine. Ovi sporazumi omogućit će bolje uvjete za širenje i produbljivanje gospodarskih i trgovinskih odnosa između zemalja EU i ove tri države. Primjena sporazuma zahtjeva modernizaciju cjelokupnog državnog ustroja i Gruzije i Moldove i Ukrajine i u velikoj mjeri iako bez perspektive, formalne perspektive članstva, prilagodbu pravnoj stečevini EU. U nekim U nekim slučajevima i takvim stvarima kao što su recimo fitosanitarni standardi u prerađivanju hrane itd., što onda omogućava slobodni izvoz na europsko tržište. Provođenje reformi na svim ovim područjima ostvarivat će se kroz suradnju između EU i partnerskih država. I zbog toga se sporazumima koji su pred vama predviđa i uspostava institucionalnog okvira za pridruživanje koji obuhvaća uspostavu vijeća i odbora za pridruživanje i pododbora. Prvi sastanak Vijeća za pridruživanje između EU i Gruzije održan je 17. studenog ove godine. Isti takav sastanak između Vijeća za pridruživanje EU i Moldove je odgođen na zamolbu Moldove zato što je pred 10-ak dana Moldova imala izbore parlamentarne i na tim izborima je pobijedila i moram reći na sreću ponovno proeuropska struja, dakle ona struja koja se zalagala za europske reforme za ovaj sporazum za proces približavanja kroz Sporazum o pridruživanju između nas, dakle EU i Moldove, i na taj način projekt ostaje na dnevnom redu ali mora se zakazati još novi datum za održavanje vijeća. I Vijeće za pridruživanje EU i Ukrajine predviđeno je za 15. prosinca. Privremena primjena ovih sporazuma traje od 1. rujna 2014. za Gruziju i Moldovu jer su sporazumi potpisani, dakle parafirani za Gruziju i Moldovu između EU i Gruzije i Moldove na marginama u Vilniusu prošle godine međutim kao što se sjećate tom prilikom je tadašnji predsjednik Ukrajine Janukovič odbio potpisati taj sporazum tako da je privremena primjena političkog dijela Sporazuma o pridruživanju između EU i Ukrajine počela 1. studenog 2014., a primjena onog trgovinskog dijela kao što sam rekla odgođena je do 1. siječnja 2016. godine. Očekujemo da će se potvrđivanjem ovih sporazuma ostvariti napredak u intenziviranju svih svih vrsta odnosa, u prvom redu gospodarskih između zemalja EU i ove tri države. I time i između ove tri države i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska sa sve tri zemlje u nekim aspektima njihove prilagodbe europskim standardima surađuje kroz svoj Centar izvrsnosti koji smo posebno uspostavili kako bi prenosili naša iskustva u prilagodbi europskim standardima nekim zemljama koje iz bilo kojeg razloga čine isto. Predlažem da se sva tri sporazuma ovdje potvrde i ratificiraju. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Božinović, izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora, gospođo potpredsjednice Vlade, dame i gospodo. ja bih kazao da, a i na tragu onih prijašnjih diskusija, ovo je jedna dobra tema da se i u sabornici razgovara o vanjskoj politici. Naravno ne dovodeći u pitanje činjenicu da su ovo važni sporazumi, da ih je Hrvatska potpisala i da nema nitijedan razlog da ih Hrvatski sabor ne ratificira, dapače. Ovi sporazumi koliko god djelovali kao nekakav birokratski mehanizam imaju veoma važnu sadržajnu ali kazao bih i političku poruku. Prije svega u ovom dijelu sadržaja, o tome je već bilo govora u uvodnom slovu, radi se o stvaranju jednog okvira za politički dijalog između EU i tih zemalja, za reforme, za vladavinu prava, pravosuđe, antikorupciju, rješavanje konflikata, poljoprivredu, financijske usluge. Dakle, cijeli niz područja, mislim da ih je negdje 28. Oni imaju i jedan novi mehanizam koji se zove duboka i sveobuhvatna zona slobodne trgovine u koje će ove države uči, a to u praksi znači da ona poduzeća iz ovih triju zemalja, one kompanije, oni poslovni subjekti koji budu izgrađivali europske standarde njima će se otvoriti europsko tržište, tržište od 500 milijuna ljudi i obrnuto. Svi oni poslovni krugovi, investitori koji žele trgovati odnosno investirati u ovaj dio svijeta će na temelju ovih sporazuma moći, a to znači i poslovni subjekti iz Hrvatske. što ove sporazume čini, kazao bi izrazito političkim dokumentima, jeste upravo put kojim se do njih došlo, jer taj put je otkrio neke dileme, neke dvojbe, pa i neke konflikte koji postoje u današnjoj Europi. Prije svega ta kronologija je bila ovdje već spomenut dijelom, dakle očekivalo se da će ovo biti sporazum koji će se potpisati u prosincu 2013. godine u Vilniusu, do toga nije došlo kad govorimo o Ukrajini jer je tadašnji i bivši predsjednik Ukrajine odbio to učiniti, ali nije odbio tek tako, odbio je na pritisak jedne susjedne države koja se tome protivila. Ostalo je već reklo bi se recentna povijest. Nakon toga je uslijedi, su uslijedili događaji na Majdanu, uslijedilo je invazija i aneksija Krima od strane ruske federacije i tada i tada EU praktički dolazi iz spoznaje o razmjerama problema i opasnosti koja se događa i koja prijeti Europi, i potpisuje svojevrsni politički sporazum u travnju ili ožujku 2014. godine. Zašto je to bitno? Zbog toga što sam taj način i problemi koji su doveli do potpisivanja ovog sporazuma, odnosno cijeli taj kontekst nije nestao ni danas. Dakle, te tenzije postoje i danas, te prepreke o kojima je neki dan govorila kancelarska Savezne Republike Njemačke gospođa Merkel prije svega od strane Rusije postoje i danas. I zato će implementacija ovih sporazuma biti i komplicirana i dugotrajna. Međutim, mi moramo biti svjesni da se ovdje radi o dva koncepta, suprotstavljena koncepta, koncepta EU koji je oblikovan u politici istočnog partnerstva i koncepta koji još uvijek doživljava Europu kao sferu nečijih interesa. Prvi koncept je koncept koji je utemeljen u demokratskih vrijednostima, u vrijednostima vladavine prava, ljudskih prava. To je koncept na kojem je izrasla cijela konstrukcija EU i to je koncept o kojem treba govoriti, ne samo govoriti već ga treba štiti i zagovarati na svakom, u svakoj mogućoj prilici, pa i danas u raspravi pred Hrvatskim saborom. Jer nasuprot njega stoje autokratske tendencije, tendencije nekih koji još uvijek žive desetljećima unatrag i koji žele suprotstaviti tom konceptu koncept autokratizma koji ne može proći, ne može proći jer on nije atraktivan i jer se ne temelji na univerzalnim vrijednostima, ne temelji se u provom redu na dobrobit građana onih zemalja sa kojima EU je potpisala ove sporazume koje idu sada u implementaciju. To je bitno zbog toga što mislim da kako se bude situacija razvijala bez obzira što je maloprije rečeno, nisam siguran da i pitanje perspektive članstva je tu stavljeno ad acta, naravno da EU koristi u svakom svom službenom dokumentu nešto što je veoma dobro razradila, a to se zove tzv. kreativna dvoznačnost. Politika istočnog partnerstva nije korak prema članstvu i to je jasno, međutim ona nije ni alternativa članstvu. I siguran sam kako se ako se događaji budu odvijali ovim putem da EU neće imati puno razloga i motiva pogotovo ukoliko ove države budu napredovale na svom, na izgradnji svojih institucija, na implementaciji demokratskih i europskih standarda, neće imati puno motiva odbijati eventualne zahtjeve za članstvo zbog toga što i sama Europa do kraja ili do sredine ovog stoljeća će imati manje od 5% svjetskog stanovništva. Dakle, i sa njima to neće biti neki veliki dobitak ali jednostavno ukoliko EU želi ostati igrač na međunarodnoj sceni ona će i te ideje. I te zahtjeve morati početi uzimat u obzir na tragu onoga što je i predsjednik Ukrajine Porošenko nedavno kazao, to je Europa će biti cijela ili će biti djelomično cijela, je ta koja treba dati odgovor na to. Zbog čega je ovo u konačnici bitno i za RH? Naravno mi smo članica EU, mi smo pod tim istim standardima prihvaćajući i dijeleći te iste vrijednosti postali članica tog bloka zemalja i nama je itekako u interesu da se na istočnim granicama EU razvija demokracija, da se razviju ljudska prava, vladavina prava i iz političkih razloga, i iz sigurnosnih razloga i naravno iz ekonomskih razloga. Dakle ovo nije, iako bi se na prvi pogled moglo reći da je najveći sadržaj ovih sporazuma ekonomski, odnosno gospodarski, ovo je istovremeno i sigurnosno pitanje i pitanje političke budućnosti kontinenta na kojem mi živimo, a sada smo u situaciji naravno da budemo i zagovornici onih vrijednosti koje i na kojima je EU sazdana, koje dijelimo i mi i koje nam je u interesu da promičemo i štitimo, bilo gdje gdje one imaju prije svega podršku građana, podršku naroda jer ovdje se radi o pravu građana Ukrajine, pravu građana Gruzije, pravu građana Moldove, na suveren izbor s kim žele dijeliti svoju budućnost. Žele li svoju budućnost za sebe, za ovu generaciju, za sljedeće generacije vidjeti u EU ili negdje drugo? Mislim da je njihovo opredjeljenje prilično jasno, a na nama je i na Hrvatskoj da im u tome pomogne jer jačanje tih procesa na istoku Europe znači smanjivanje mogućnosti da se neki negativni efekti toga preliju u naše susjedstvo, onda bi možda jasnije razumjeli razumjeli da su ti procesi, da je sve to što se događa itekako povezano jer isti akteri sudjeluju u kreiranju atmosfere i na istoku Europe, ali i u regiji koja je nama bliska. podrškom aktivnom, a sada imamo i legalan i legitiman okvir da u tome budemo itekako djelatni, mi zapravo postavljamo branu da se te geopolitičke, sigurnosne i gospodarske dvojbe koje postoje danas u ovom dijelu svijeta ne preliju bliže nama. Evo, hvala lijepa i naravno, ovaj sporazum treba podržati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo ministrice vanjskih poslova, kolegice i kolege zastupnici. Sve je ovdje jasno i sve je već rečeno, i iz izlaganja ministrice Pusić, a i izlaganja kolege Božinovića, inače cijenjenog i da kažem uvaženog eksperta eksperta i saborskog zastupnika u svezi ovakvih tema u saborskih raspravama, a i šire. Naime, sve je jasno, da se radi o sporazumu o pridruživanju između između EU, dakle zemalja EU i tri zemlje, dakle, istoka Europe, Moldove, Gruzije i Ukrajine o čijoj situaciji i odnosima, poglavito na istočnim granicama Ukrajine trenutno znamo puno toga, a opet neke se stvari pa čak i o obaranju onog aviona … se nedovoljno zna. Evo, dijelovi su otišli u Nizozemsku na ispitivanje. Ono što mene pomalo buni u naslovu ovih zakonskih prijedloga je da se spominje Europska zajednica za atomsku energiju te njihovih država članica, očito su i ove zemlje istočne Europe članice Europske zajednice za atomsku energiju pa valjda se i zbog toga ovako definira zakon, ne znam točno. Iako, kako je pobrojio sam gospodin Božinović, radi se o sporazumu o pridruživanju koji se sastoji za Ukrajinu 7 glava u kojemu je poredano sva i opća načela, ciljevi pojačanog političkog dijaloga, područje slobode, sigurnosti, pravde, itd., da ne nabrajam svih 7 glava o kojima se radi i koji su u sporazumu o pridruživanju uvijek postojali, s time da je jasno naznačeno da ovdje, pa nije jasno zbog čega je došlo do nepotpisivanja u … iako to ne znači nakon završenog i primijenjenog ovog sporazuma da će automatski bilo koja zemlja postati članica EU, to i piše ovdje. Zbog toga, kažem, mi nije jasan utjecaj susjedne velike zemlje da preko bivšeg predsjednika Ukrajine i raskine, odnosno negira taj sporazum za koji je bilo zanimljivo 29. studenog prošle godine u … cilj da se potpiše. Ali eto, nije potpisan tada i sada imamo ovaj Zakon o potvrđivanju tih sporazuma između sve tri države, i Moldove i Gruzije i Ukrajine. Inače, kada već govorimo o zemljama Europske zajednice za atomsku energiju, moram reći da smo se malo i informirali da Ukrajina ima ima 15 nuklearnih elektrana, 2 su u planu, zasada nema ni jedne u gradnji, ali još su 2 u planu. Inače, znamo da se radi o ruskoj tehnologiji i da u odnosu na neke, da kažem, nekad se to zvalo zapadne tehnologije, da je sigurnost takvih nuklearnih elektrana za nekoliko, postotaka manja nego li neke druge, a što opet sve zavisi i od više sile kao što je u Japanu sigurnost velika, ali naiđe potres i tsunami, itd., pa imamo atomski nuklearni incident, da kažem. U svakom slučaju i klub HDSSB-a je suglasan da se ovi sporazumi između EU, čija je Hrvatska punopravna članica i ovih zemalja istočne Europe, Moldove, bili su izbori u Moldovi neki dan, Gruzije i Ukrajine potpišu. Hvala lijepo. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana prva potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova, poštovane kolegice i kolege. Dakle prijedlog tri zakona koja mogli bi reći često viđamo u smislu kada mi potvrđujemo određene sporazume koji su u okviru EU. Međutim moram priznati u ime kluba HNS-a da nije ovo nešto što često viđamo, ovo su iznimno, iznimno bitni zakoni. Mislim da i u uvodnom izlaganju potpredsjednice Vlade i kolega iz klubova prethodnih ukazalo na izniman značaj ovih zakona i značaj ne samo da ih mi u Hrvatskom saboru potvrdimo nego da i svojom aktivnom politikom i ulogom Hrvatske,

i ljudskom ne samo političkom opredjeljenju mira stabilnosti, razvoja temeljnih ljudskih prava demokracija. Sigurno da i vezujući se i za prvu točki dnevnog reda današnje rasprave u Hrvatskom saboru vezano za potvrđivanje Sporazumu u sudjelovanju u europskom gospodarskom prostoru, gospodarstvo ima jednu posebno iznimnu ulogu u povezivanju u prvom redu država, naroda, gospodarstava omogućavanju boljeg i ugodnijeg života kojeg onda politika treba oplemeniti kroz ljudska prava, kroz demokraciju, kroz ono osnovno samoopredjeljenje i svake države i odlučivanje u kom smjeru, na koji način ali temeljem provođenja onih osnovnih demokratskih sloboda i demokratskih izbora i prava građana da se izražavaju. Dakle i sama kakva je EU, Europska zajednica u početku nastala, a to je temelj suradnje u gospodarstvu, isto tako i ovdje gospodarstvo i u 28 područja i generalno u načinu i pomaganju i sutra i kroz fondove i kroz edukaciju da politika pomogne, da Hrvatska u tom segmentu ne damo donosi i potvrđuje ove sporazume nego se aktivno uključi. Ono što je bitno da je Hrvatska očito jasno aktivno već uključena, bez da smo mi potvrdili sporazum ali ovo je samo jedna dodatna snaga i potpora Vladi da u tom segmentu se uključi da bi ove zemlje u ovom trenutku u Ukrajini koja je u najsloženijoj situaciji u ovom trenutku, u Ukrajini kada kada gledamo podatke međusobnog trgovinskog odnosa RH i Ukrajine u posljednjim godinama vidimo da je naš izvoz ne znam 2012.godine prelazio nekih 350 milijuna kuna, da je on 2013.pao na 98 zbog ovih stanja i situacija koja je u Ukrajini takoreći se ugazio i da je 8 mjeseci ove 2014.godine negdje na neki 150 milijuna kuna. Dakle i ovaj sporazum i posebno te gospodarske aktivnosti koje u biti osiguravaju onaj život, onaj onaj osnovni pokretač i razvoja i mogućnosti da kada se rješava i zapošljavanje i egzistencija lakše onda i politički djelovati i podržavati i pomagati da se razvija i temeljna i ljudska prava i demokratizacija društva u tim zemljama. A naravno ta sloboda trgovine mogućnost razmjene roba, usluga, a evo raspravljali smo kako je i izneseno u uvodnom dijelu sa liberalizacijom viznog režima, mogućnosti putovanja, dolazaka iz ovih zemalja osigurava i onaj dašak politički konkretni tim zemljama i od strane Hrvatske da građani tih zemalja znaju ne samo da nisu zaboravljeni nego da imaju potporu, da im želimo pomoći da se dugoročno pridruže eventualno EU ali u svakom slučaju da se pridruže slobodnim zemljama, zemljama i slobodne trgovine i slobodne komunikacije i izražavanja.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle budući da je spomenuto u raspravi i hvala lijepa svima koji su sudjelovali. Ukrajinski sporazum koji nije potpisan na marginama Vilnuskog summita otprilike pred godinu dana, potpisan je u dijelovima u glavama 1, 2 i 7 21.ožujaka ove godine, a u preostalim glavama 3, 4, 5 i 6 potpisan je 27.lipnja ove godine zato ima nešto kasnije stupa na snagu i to je naravno u međuvremenu kao što je poznato se promijenila i vlast u Ukrajini tako da bude sasvim jasno da je ukrajinska strana potpisala taj sporazum. Slažem se sa svima koji su rekli da je ovo iako izgleda na prvi pogled kao neka tehnička stvar, da je to povijesni moment. I ako ima neki moment na kojem bi se zaista moglo raspravljati ne samo o vanjskoj politici nego uopće o viziji međunarodnih odnosa, što znači približavanje zemalja istočnog partnerstva na ovaj način, sa jednim novim tipom odnosa i vizno dakle sloboda kretanja ljudi sveobuhvatni, duboki i kako se zove, i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, dakle gospodarski i 28 sektora u kojima se surađuje. Što to znači? U što će to proizvesti u sljedećih 5 godina? To je prava podloga po mom mišljenju za jedan dobar razgovor o viziji međunarodnih odnosa. Samo da podsjetim, pred godinu i pol dana nitko nije pomišljao da bi tema ovakvog sporazuma mogla biti kontroverzna u odnosima između Europske unije i Ruske Federacije. Od jeseni prošle godine to je tema koja je faktički postala, dakle NATO je bio kontroverzna tema u odnosima, Europska unija apsolutno ne. Poslije ljeta prošle godine, najedanput je i tema ovakvih sporazuma sa Europskom unijom postala ajmo reći sporna tema ili upitna. Da li se ta vrsta približavanja može, da li ona vodi u neko produbljivanje između nas kao zapada, produbljivanje krize ili sukoba između nas i Ruske Federacije ili obrnuto, je to način povezivanja? To je područje, a može biti i jedno i drugo. Naravno naše je mišljenje da ima prostora da to bude i način povezivanja ali zahtjeva leadership i zahtjeva jednu ja bih rekla smjeliju viziju međunarodnih odnosa. Ali to svakako jeste povijesni trenutak čije konsekvence ćemo gledati u godinama koje dolaze. Slažem se sa svima koji su raspravljali i sa, ako mu neće previše škoditi, unutar njegovog kluba gospodinom zastupnikom Božinovićem u njegovoj ocjeni važnosti ovog momenta i ovog sporazuma. Slažem se da on ima posljedice ne samo dalekosežne nego i da je Hrvatska ovdje ako smijem jasno i glasno reći na pravoj strani. Hvala vam lijepa. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice Vlade ja se nadam da ni vama ova današnja rasprava, pogotovo ona prva sa sa predsjednikom Hrvatskoga sabora neće štetiti u okviru Vlade Republike Hrvatske. Ja sam se u ovom dijelu htio samo referirati na ovo što ste kazali da NATO je bio kontroverzna tema, Europska unija do ljeta ove godine ne… Prošle godine ne. Misli da u konačnici kada malo raščistimo tu prašinu, kada taj pijesak malo pomaknemo, vidjeti ćemo da zapravo nije problem ni NATO kao takav, unija kao takva, problem je što oni predstavljaju i zašto oni za neke autokratske režime predstavljaju prijetnju. Ja ću vam to pokušati potkrijepiti i činjenicama. Invazija na Gruziju i proglašenje tamo dviju pokrajina i priznanje od strane velikog susjeda da su to dvije neovisne države se dogodila ne samo u predvečerje NATO summita 2009. već se dogodila u vrijeme kada je Poljska prije svega lansirala ideju o istočnom partnerstvu koje će postati službena politika Europske unije I unatoč tome što se NATO spominje kao ta prijetnja činjenica je da i ovo što se je dogodilo 2014. dakle taj napad aneksija Krima je aneksija Krima je zapravo u posljedici ili onaj okidač za to bila je upravo odluka o potpisivanju sporazuma sa Europskom unijom. To su dva koncepta vrijednosti o kojima ja govorim i mislim da je to jedno i drugo itekako povezano odnosno neodvojivo. Evo Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasati ćemo u petak.